Други изказания по текста? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което не се подкрепя от комисията.

пленарната зала.) Отменете гласуването! Колеги, ще ви помоля за тишина. Казвате, че не чувате. Гласуваме в момента предложението на народния представител Михаил Миков, което не се подкрепя от комисията.

подкрепя от комисията. Гласували 84 народни представители: за 30, против 35, въздържали се 19. Предложението не е прието. По повод направените изказвания, ще подложа на гласуване

Отменете гласуването! Госпожо Манолова, заповядайте, за да разбера Вашата процедура. По повод предложението да бъде разделено гласуването, с оглед възражението на колегата Димитров, честно казано, като адвокат може би има някаква логика да подкрепя този текст, но като гражданин искам да ви кажа, че ако вторият текст, който е неотменно свързан с първия, бъде приет, това означава данъчната администрация да бъде натоварена с огромни разноски за невиновно нейно поведение. Защото, вижте, данъчните са прилагали закона през 2007 г. и през следващите години такъв, какъвто е бил. Висящите административни и съдебни производства, след като в движение се променят правилата, естествено ще облагодетелстват едната страна в този процес и ще накажат другата, която не е била виновна към момента на издаването на определен данъчен акт. Така че достатъчно противоконституционен е и първият текст, който поражда обратно действие на един данъчен закон. Ако трябва да бъдем справедливи, не трябва да наказваме данъчната администрация за това, че е прилагала закона такъв, какъвто е, към момента на неговото действие. Благодаря.

Колеги, явно има неясноти, свързани с този текст. Комисията, която е водеща и е изготвила доклада, има своите аргументи. В пленарната зала се чуха обратни на това становище. Считам, че не е безспорно как следва да бъде проведено гласуването. Трябва ни още малко време, за да се мотивират достатъчно добре двете предложения. Предлагам процедурно да се отложи гласуването само по този § 22 и да продължим нататък. През това време

както е по доклада. Гласували 86 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 11. Текстът е приет, с това и законопроектът на второ гласуване, без преди малко отложения § 22, към който ще се върнем по-късно.

Уважаеми господин председател, правя процедурно предложение за допускане в пленарната зала на госпожа Нели Нешева – управител на Националната здравноосигурителна каса, и госпожа Гергана Павлова – заместник-министър на здравеопазването. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам

предложение. Гласували 103 народни представители: за 98, против 1, въздържали се 4. Предложението е прието. Моля, поканете гостите в залата.

„Доклад относно Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г., № 102-01-72, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2011 г.,

Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на закона, което се подкрепя от комисията.

терминална бъбречна недостатъчност” – числото „57 584” се заменя с числото „67 584”. 5.

Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Лъчезар Иванов: „В чл. 1: 1.

– 7 900”; г) към ред 5 се създават редове 5.1 и 5.2 със следното съдържание: „ 5.1. в това число за финансиране на разходите за акушерска помощ по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето 5 400; 5.2. в това число за финансиране на разходите за ваксини по национални програми за профилактика на рак на маточната шийка за определена популация по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето(+)

217 020”; е) в колона 3 на ред 1.5.5 „Здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели” числото „501 525” се заменя с „498 025”; към ред 1.5.5 се създава ред 1.5.5.1: „1.5.5.1. в т.ч. за финансиране на разходите за ваксини по национални програми за профилактика на рак на маточната шийка за определена популация – 2 500”. Предложение от народните представители Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов

Предложение от народните представители Десислава Атанасова и други. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народните представители Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов: „В чл. 1, ал. 2:

в т.1.5.2 „Здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ” числото „171 000” се заменя с числото „191 000”; г) в

в т.1.5.6.3 „в това число диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени заболявания” числото „40 000” се заменя с числото „50 000”. 2. Точка 5 отпада.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1: Чл. 1. (1) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. по приходите и трансферите на обща сума

съгласно приложена таблица. (3) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. с балансирано бюджетно салдо.

че процедурно смятам числата да бъдат изчетени, след като има разлика между първо и второ четене, особено в частта, която касае денталната медицина. Там средствата са увеличени с 5 млн. лв. Това не се чува по никакъв начин от парламентарната трибуна, а някои хора могат да останат с убеждението, че тази промяна не е направена, след като не е чуто. В крайна сметка това е Ваше решение. Предложението, което ние сме направили, касае един от принципите в сферата на здравното осигуряване – принципът парите, събрани от здравноосигурителни вноски, заплатени от служителите или работодателите, както и тези, които се заплащат от държавата, да отиват за лечение на българските граждани, които са здравноосигурени, а не за лечение на български граждани, които са здравно неосигурени, по една или друга причина загубили своите здравноосигурителни права. В този смисъл е и нашето предложение – да няма трансфер от бюджета на Националната здравноосигурителна каса към Министерството на здравеопазването в размер на 100 млн. лв. за заплащане на медицински дейности, лекарствени продукти и медицински изделия забележете, осигурявани от Министерството на здравеопазването през 2011 г., записано дословно. Смисълът на това е във факта, че в България по данни на Министерството на финансите към края на месец октомври има 1 млн. 930 хил. български граждани, които са здравно неосигурени, в смисъл загубили своите здравноосигурителни права в един или друг момент. Когато от здравноосигурителните вноски, събрани от българските граждани, се трансферира част към Министерството на здравеопазването и с тази част се заплащат и лечебни дейности на български граждани, които не участват в солидарния модел на здравното осигуряване в страната, то какъв е стимулът на тези 1 млн. 930 хил. граждани, дори един от тях да започне да плаща своите здравни осигурителни вноски или да възстанови своите здравноосигурителни права, след като може да попадне в групата на тези, за които плащат другите и той да получава той да получава медицинска помощ на гърба на хората, които са добросъвестни вносители на своите здравноосигурителни вноски?! Затова според нас този трансфер от 100 млн. лв. е лъжа към хората, които си плащат здравноосигурителните вноски.

защото от онези, които са си платили, Вие можете в един момент да получите необходимата Ви медицинска помощ, тъй като тези средства отиват в Министерството на здравеопазването”. Как да убедим останалите хора, които добросъвестно си плащат здравноосигурителните вноски, че трябва да продължат да го правят?! Към кого е насочена тази еквилибристика на числа и кой има полза от нея?! Според мен българските пациенти нямат никаква полза от тази игра с числа. Затова предложението ни е този трансфер да го няма. Министерството на здравеопазването както е плащало тези дейности, лекарствени продукти и медицински изделия през 2011 г., да продължи да го прави и през 2012 г., а

Нашето предложение е свързано с оптимизиране и рационализиране на разходната част. Не предлагаме увеличение на приходната част, тъй като знаем, и нашата официална позиция е – че

безсмислието на трансфера на осигурителни вноски от Националната здравноосигурителна каса към бюджета на Министерството на здравеопазването. Искам да обърнете внимание на нашите предложения, които са свързани с увеличение на парите за болнична помощ с 90 милиона; с увеличение на парите за зравнооисигурителни плащания; за дентална помощ (става въпрос за упойки); за деца в неравностойно положение в социалните заведения; за увеличаване на лекарствата за онкоболни – става въпрос и за увеличение на парите за болните с терминална бъбречна недостатъчност с 10 млн. лв. Уважаеми колеги, тези пари така или иначе ще влязат в системата, но ще влязат в края на годината от така наречения резерв. Затова ние предлагаме още в началото на годината да е ясно, че има възможност тези пари да съществуват в бюджета на параграфите за болнична помощ – съответните помощи, за да не се налага в края на годината Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса да решава кои пари къде да отидат. Искам да се възползвам от възможността и да попитам вносителите:

диализни центрове, а те са от извънболничната помощ. Тогава, Вие ще можете ли да изпълните разпорежданията на наредбата, която е променена в този дух, или няма да може да плащате на диализните центрове? Бъдещето на тази помощ е тази дейност да се изнесе в извънболничната помощ. Вие сте предвидили парите за болничната помощ, за диализното лечение само за болнична помощ. Изключително важно е да има отговор на този въпрос, защото по начина, по който тези средства са записани в болничната помощ, в подразделението 1.5.6.2 – там са записани 57 млн. 584 хиляди. Това е в рубриката 1.5.6, където са плащанията за болнична медицинска помощ. Въпросът е: дали ще може да плащате и на диализните центрове? Това е изключително важно от гледна точка на това, което може да се случи в съзвучие с нашите нормативни документи. това са нашите предложения. Аз недоумявам защо комисията не ги е подкрепила, още повече, че Вие сте подкрепили 6 милиона за дентална помощ, само че парите ги вземате от

Какво правим сега? Прехвърляме пари от един параграф в друг, за да може в края на годината с решение на Надзорния съвет да коригираме това, което не сме направили сега, по време на гласуването на бюджета. Благодаря.

едно от най-честите заболявания и искам да акцентирам – второто по честота раково заболяване в света, а именно ракът на шийката на матката.

от рак на шийката на матката. Този проблем не е само за България, той касае цял свят. Ще си позволя да си послужа с още някои факти, а именно – на всеки – на всеки 10 минути, в света умира по една жена от този рак. Мисля, че след откриването на ваксината за рака на шийката на матката за първи път медицината може да каже, че се е преборила с един тип рак. Както знаете, досега рецепта за лечение на рак няма – за това заболяване бе открит такъв лек. Бих искал да кажа, че тази ваксина се използва от 23 страни от Европейския съюз. България като пълноправен член на Европейския съюз също може да си позволи да стартира такава ваксина. Уважаеми колеги,

да отделим средства за профилактика на рака, можем да покажем нашето отношение към децата си и към бъдещето на България относно този проблем. Всеки един лекар, който се занимава с рак, знае, че когато една жена се е разболяла, средствата които се отделят за лечението, с пъти надвишават стойността на ваксината, която ние можем да приложим в България.

Тогава всички ние се обединихме, че ще търсим форма и средства, за да може да защитим бъдещото поколение от този бич.

ще бъдат предпазени от това заболяване. Благодаря.

Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми д-р Иванов, уважаеми колеги! Нашата парламентарна група ще подкрепи предложението в тази му част, която касае заделянето в бюджета на средства за ваксини за Национална програма за профилактика на рак на маточната шийка. Смятам, господин председател, че това уточнявахте с господин Иванов преди малко

създаването на Национална програма за профилактика на рак на маточната шийка. Такава национална програма не може да бъде създадена, ако няма определено финансиране за нея, и то заложено в бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Затова ще го подкрепим. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, разбира се, че са необичайни тези наши реплики, но аз ще си позволя наистина да Ви предложа да подложите отделно на гласуване тази част от предложението на д-р Иванов по т. 2, буква „ж”, която касае финансирането профилактиката на рак на маточната шийка за за определена популация в рамките на два милиона и половина. Аргументите са пределно ясни за всички, които са лекари и се занимават с тази материя. Не през 2011 г., темата всъщност занимава парламента от години наред в рамките на парламентарния консенсус за борба със социално значимите болести. В 22 европейски страни тази ваксина е въведена. Децата на България, поколението на България също заслужава да се предпази по този начин. Това касае момичетата от 12 години. Най-вероятно тази сума няма да покрие цялата сума за ваксината и най-вероятно тя ще бъде покрита от Здравната каса в рамките на 50%. Въпреки всичко българският парламент, българската държава, българската здравна система дължи това на децата на България. Точно защото това е една от предотвратимите форми на рак, заедно с рака на гърдата и колоректалната форма. Затова декларирам, че нашата парламентарна група ще подкрепи това предложение в тази част.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин министър, дами и господа! Предложението, което сме направили с колегите Мая Манолова и Янаки Стоилов, е в същия дух, в който дотук чухме предложенията от Синята коалиция, от ДПС, отчасти от колегата Иванов. Става въпрос за тези 100 млн. лв. трансфер от Касата към бюджета на министерството – т. 5 от чл. 1, който според нас трябва да отпадне. Защо? Защото този трансфер е недопустим, нежелателен и противоречи на принципа на здравното осигуряване. Ако отворите Закона за здравното осигуряване, в чл. 1 и чл. 2 ясно е казано за какво и как се използват здравноосигурителните вноски. Няма да се образоваме, там достатъчно ясно се казва за какво и как трябва да бъдат използвани тези пари.

обхвата на задължителното здравно осигуряване. Така че нонсенс е това, което е записано в Законопроекта за бюджета на Здравната каса с тези пари или с този трансфер да се плащат най-различни медицински дейности, включително и дейности по обезпечаване на репродуктивното здраве. Това е недопустимо и ние смятаме, че тези пари трябва да останат в Касата и да се разходват по различните направления за извънболнична помощ, за болнична помощ, за диспансеризация, така че да намерят приложение такова, каквото е по законите на страната. Затова е направено и нашето предложение. Използвам случая, за да кажа, че подкрепям отделното гласуване на текста, който внесе колегата Иванов. Има резон в това, което се предлага. Нека да го гласуваме отделно. Благодаря Ви. Реплики? Няма. Други изказвания? Госпожо Манолова, заповядайте. Уважаеми колеги, както се чу от всички изказвания по този член, камъчето на раздора е трансферът от 100 млн. лв., който се извършва от Касата към Министерството на здравеопазването. Аз бих казала, че става дума всъщност за два трансфера: един трансфер на дейности и на ангажименти, който се прехвърля от Министерството на здравеопазването към Националната здравноосигурителна каса и противно на всякаква логика един трансфер от пари, които се прехвърлят от Здравната каса към Министерството на здравеопазването. Трябва да се повтори, да се потрети и да се говори, докато се чуе от авторите на този и на следващите бюджети, че парите в Здравноосигурителната каса всъщност са пари от здравни вноски на българските граждани, това, което българите плащат за здраве. И не е редно, не е много коректно, бих казала, че е доста нахално от страна на държавата да взема от парите на здравноосигурените и с тях да покрива дейности, които са изцяло държавен ангажимент. Тоест, здравноосигурените плащат за здравнонеосигурените, и то за дейности, които са ангажимент, включително по Конституция, на българската държава. Изводът е само само един. Става дума за ощетяване на българските граждани, което системно се прави от това правителство. Като започнем с онова одържавяване на 1 млрд. 400 млн. лв. пак пари, събрани от българите за здраве, и се мине през ежегодните бюджети на Националната здравноосигурителна каса, които вземат от парите на съвестните данъкоплатци и ги дават на държавата да ги харчи безконтролно. Защо казвам, че няма контрол върху харченето на парите на гражданите за здраве? То е видно и от текстовете на този проектобюджет. Както се вижда, здравният министър ще има възможността, както впрочем и миналата година, да си харчи тези 100 милиона, по начин, който прецени, че е удачен. Тоест, той може да ги харчи за всякакви медицински дейности, за лекарства, за медицински средства, там са изброени практически всички медицински дейности. Както и миналата година, той можеше да харчи 340 милиона по начин, който прецени за целесъобразен, без да се съобразява с българското законодателство. Защото и чл. 82 от Закона за здравето, и Наредба № 40 казват кои дейности се включват в пакета на здравноосигурените и с парите от здравни осигуровки какви дейности не могат да се покриват. Впрочем в противоречие на тези текстове сега министерството праща на Касата едни дейности, които са на стойност минимум 200 млн. лв. Това са парите за лекарства и за лечение на онкоболни, на трансплантирани, на болни с редки заболявания и отделно от това взима 100 милиона лева от Касата, за да ги харчи министърът както прецени. Аз мога да се хвана на бас с членовете на Здравната комисия, че следващата година „Спешната помощ” също ще бъде прехвърлена от министерството в Здравната каса, за да се ликвидира този трансфер от 100 млн. лв. Но нали разбирате, че каквито и игрички да си правим с парите на здравноосигурените, накрая фактите са си факти. С вноските на хората за здраве покриваме ангажименти на българската държава. И вместо един българин, който е здравноосигурен, да не си плаща за лекари и специалисти, за медицински изследвания, за медицински изделия, за стави, за стендове, за избор на екип и за каквото се сетите, с неговите пари реално се покриват харчове на българската държава. При това и абсолютно безконтролно, защото, както ще се види в следващите текстове, първоначалното предложение на авторите на този бюджет – министърът да се отчита пред Касата как е похарчил тези 100 милиона, е отпаднало. той е абсолютно безконтролен. В рамките на парламентарния контрол също е трудно да се установи по какъв начин са похарчени тези пари. Определено считам, че този трансфер противоречи като цяло на ред закони, противоречи и на българската Конституция, и е въпрос само на политическа воля на депутатите да напишат конституционно искане за разглеждане от Конституционния съд на конституционносъобразността на този текст. Не е случаен и фактът, че народни представители от всички парламентарни групи са направили предложения този трансфер да отпадне. Мисля, че само упорството на депутатите от мнозинството ще вкара тази година в бюджета на Касата един текст, който практически ограбва българските граждани. ПРЕДСЕДАТЕЛ ли други изказвания? Няма други изказвания. Доктор Лъчезар Иванов – така и не уточнихме, какво иска да гласуваме отделно от неговото предложение. Заповядайте, господин Иванов, тъй като имате две предложения – едното е създаване към подточка 2, в началото, към точка 5, а след това имате буква „ж”, която е към ред 1.5.5.

1.5.3 има промяна в здравноосигурителните плащания за дентална помощ. В предложението на вносителя числото е 95 хил. 394, а в редакцията на комисията, числото е

Сложни текстове, с много букви, точки, алинеи. Ще се опитаме да оправим гласуването. Постъпило е предложение от народните представители Ваньо Шарков,

от народните представители Ваньо Шарков, Цветан Костов, Мартин Димитров, Димо Гяуров, Любомир Иванов, Асен Агов и Кирчо Димитров. Комисията не подкрепя предложението. Гласуваме предложенията на групата народни представители от Синята коалиция.

което не се подкрепя от комисията. Подлагам на гласуване предложенията на народните представители от Парламентарната група на ДПС.

Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2, буква „д”. В останалите части комисията не подкрепя предложението. Направено е процедурно предложение в залата от д-р Иванов – частта, в която предложенията не се подкрепят, да бъдат гласувани поотделно. Искането е в чл. 1, т. 1 от предложението на стр. 4 в ал. 1, в т. 5: „Получени трансфери от Министерството на здравеопазването” – има т. 5.2, която гласи: „в това число за финансиране на разходите за ваксини по национални програми за профилактика на рак на маточната шийка за определена популация

Подлагам на гласуване този текст от предложението на Лъчезар Иванов, което комисията не подкрепя.

Отменете гласуването. Господин Анастасов – процедура. Благодаря, госпожо председател! Уважаеми колеги, така или иначе, всички изразиха съгласие по повод тази точка, но не съм убеден и в момента това, което констатирам, е, че не трябва да е там мястото на това предложение.

бъде гласувана по различен начин от предложението на комисията, следва да Ви е ясно, че в таблицата по чл. 1 трябва да настъпят корекции. Няма такива предложения в залата, господин Иванов.

отлагане на гласуването по чл. 1. Гласували 106 народни представители: за 97, против 6, въздържали се 3. Предложението е прието. Моля, народни представители, които имат отношение по този текст, да работят по приходите и разходите в таблицата, в какъв вид трябва да стане след малко текстът, тогава когато се върнем към него, за да го гласуваме. Преминаваме към чл. 2. отменихме... След това ще се върнем да гласуваме всичко по чл. 1. Член 1 – спираме с него дотук, за да се преодолеят тези предложения, които се правят в залата, но

комисията подкрепя текста на вносителя. Гласували

3. В ал. 2 след думите „Националната здравноосигурителна каса” се добавя – „след съгласуване с Българския лекарски съюз”. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Нигяр Сахлим, Хасан Адемов и Алиосман Имамов – чл. 3 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, това е текстът, в който става дума за всички онези, които не са в Комисията по здравеопазването. Това са текстовете, в които става дума за така наречените направления. Така наречените направления, които от години – определянето им първоначално бе като регулативни стандарти, когато беше времето на управление на НДСВ, след това – когато дойде времето Касата да определя броя на назначаваните броя на назначаваните специализирани медицински дейности, както и стойността за прогнозните диагностични дейности и така нататък. Това е онзи член в ежегодния Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, който спъва работата, както на лекарите, които работят в системата, така пречи и на пациентите да имат един нормален, реален достъп до неспециализираните медицински дейности, както и до медикодиагностичните изследвания. Всяка година в тази пленарна зала от 2002-2003 г. се говори за това, че Касата еднолично определя както броя, така и стойността, че няма преговори, че няма договаряне с национално съсловните организации и че тези стойности, както и броят им, пречат за нормалното здравеопазване в Република България. Ние предлагаме думата „броят” да бъде заменена с „прогнозният брой” на базата на историческите данни за това какъв е бил броят в предходните години, дали той е бил достатъчен за нормалното обслужване на българските пациенти и за нормалната работа на българските лекари. По-нататък в текстовете ще видите, че думата „прогнозния” на няколко пъти е приемана както в прогнозните бюджети, така и в прогнозните дейности. В крайна сметка, мисля, че нищо страшно няма да се случи, но считам, че при гласуването на тези текстове е имало определен страх от страна на хората, които са бюджетари, и текстовете са съобразени повече с

Уважаеми господин министър, уважаеми гости, госпожи и господа народни представители! Ние предлагаме този чл. 3 да отпадне. Предлагаме го не за първа година. Някой вероятно ще каже, че този текст – преди малко д-р Шарков каза, че е от времето, когато управлявахме заедно с НДСВ. И тогава, и сега, и винаги ще бъда против такава регулация, защото това е регулация на входа на системата. Това е регулация според парите, които определяме всяка година. Когато определяме тези пари, д-р Шарков, те се определят на базата на прогнозния брой пациенти. Съвсем наскоро министърът на здравеопазването каза, че парите за специализираната медицинска помощ са достатъчни и аз затова казвам, че няма нужда от такъв тип регулация. След като има прогноза, след като е ясно колко пари са се харчели през последните няколко години, защо трябва да има такъв тип регулация? Защото навремето я измисли Митко Петров и останаха тези текстове в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Защо трябва да има такава регулация на входа? Трябва ли българските пациенти, които имат нужда от специализирана помощ, които имат нужда от медикодиагностични дейности, от лаборатория, да се съобразяват с така наречените талони? Докога ще съществуват тези талони? Затова ние предлагаме тези текстове да отпаднат. Защото, дали ще са прогнозни или не, когато се изчисляват парите, когато се определя бюджетът, този бюджет се определя на базата на някакви прогнози за това, за което Вие казвате. Аз съм категорично против това да има регулация на входа на системата, защото оставаме с впечатлението, че броят на талоните е според парите, които имаме, а не според потребностите на българските граждани. Изчислено е на базата на тази прогноза – министърът, пак повтарям, скоро каза, че талоните стигат за специалисти. Тези 171 милиона за догодина, които са предвидени за специализирана помощ, и тези 71 милиона и 500 хиляди, които са предвидени за медикодиагностична дейност вероятно ще стигнат, а ако не стигнат – затова има резерв. Защо трябва да има регулативни стандарти? Винаги съм си задавал този въпрос и винаги сме правили това предложение, защото не сме съгласни, пак повтарям, с регулацията на входа на системата. Има достатъчно други механизми – Националната здравноосигурителна каса си има контрольори, има си начини да се контролират специалистите и според мен няма нужда от такъв тип регулация. Няма. Други народни представители? Няма желаещи. Дискусията е закрита.

Сега подлагам на гласуване предложението на комисията, която подкрепя текста на вносителя за чл. 3.

в чл. 4 числото „39 млн. лв.” се заменя с „10%”. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Нигяр Сахлим, Хасан Адемов и Алиосман Имамов – чл. 4 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов – чл. 4 отпада. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Това е един текст, който със сигурност ще бъде атакуван пред Конституционния съд, защото е безспорно, че той противоречи на българската Конституция. Аз искам да задам един много прост въпрос: какво ще се случи с болните от редки заболявания, за които въпросните 39 млн. лв. не стигнат, тоест свършат? Какво ще прави стотният болен от от рядко заболяване, по отношение на който в така предвидените средства няма пари за неговото лечение? Аз искам да цитирам едно решение на което беше произнесено буквално преди един месец и в което решение бяха отменени много текстове от прословутата Наредба № 34, която слагаше лимити на болните от онкозаболявания, диализно болните, хората с трансплантации, като възлагаше ангажимент на държавата да бъдат лекувани само тези онкоболни, само тези с трансплантации и само тези болни за които има средства във въпросното перо, като Върховният административен съд обяснява, предполагам, че и здравният министър, и неговите юристи са прочели този текст, че наредбата противоречи на българското законодателство и че освен заради противоречие със закона, трябва да бъде отменена, а противоречи и на българската Конституция, която гарантира живота и здравето на българските граждани. Няма такъв режим, при който болни от едно и също заболяване – за едните да има средства, които да бъдат заплатени от Здравната каса, а за останалите да няма такова заплащане. Ако ми зададете въпрос, че все пак парите по тези пера са крайно число, просто ще напомня, че бюджетът на Здравната каса има оперативен резерв, който може да бъде използван, включително и за болните с редки заболявания. Нека да напомня, че има един резерв от 1 млрд. 400 млн. лв., които бяха прехвърлени в държавния резерв, но по отношение на които министър Дянков обяви, че във всяка неотложна нужда може да бъде разблокиран. Нямате никакво извинение да обречете едни от хората, които са болни от редки заболявания и да се измъкнете с аргумента, че в държавата няма пари. пари. Може и да има проблем с парите, но пари от здравните вноски на съвестните данъкоплатци има. От тези пари и тази година ще бъдат взети 100 млн. лв., които ще се дадат на Министерство на здравеопазването да ги харчи за всякакви други цели. Има и един резерв от 1 млрд. 400 млн. лв. и е престъпление всъщност да продължавате с политиката на лимитиране на средства за определени групи български граждани. Много Ви моля, не гласувайте този текст, за да не ни отваряте работа да пишем конституционно искане до Конституционния съд. Реплики? Няма. Доктор Шарков – изказване. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, ето затова нашето предложение е различно. И то не е да отпадне текстът. Текстът досега, госпожо Манолова, беше – 10% от парите за лекарства.

Тоест сега, ако се запазеше текстът, който беше до момента – на 10%, средствата за лечение на редките заболявания щяха да бъдат увеличени от 39 милиона на 51 милиона, не че са се увеличили хората с редки заболявания, както каза веднъж министърът на здравеопазването. Не е в това причината. Причината е, че все още има редки заболявания, за които няма необходимото финансиране и които са в тежест на семействата на децата с такива заболявания, защото там става въпрос за „лекарства-сираци”, които струват, както е казано, огромни средства и не са по силите на едно семейство изобщо да се справи с една такава ситуация. Затова нашето предложение е не да отпадне текстът. Този текст влезе съвсем скоро. Този текст гарантира наистина средства за лечение на редките заболявания. Не го махайте, не е правилно това. Този текст трябва да го има, защото той гарантира, че държавата ще отдели тези средства за лечение на тези заболявания, а няма да отидат за лечение на нещо друго. Това е проблем на Националната здравноосигурителна каса в случая, да не казваме на държавата, защото не е към Министерството на здравеопазването. Но нека да съществува този член

Уважаема госпожо председател, господин министър, уважаеми колеги! Нашето предложение е да отпадне текстът, защото с този текст всъщност се прави предложение отговорността да се прехвърли от изпълнителната власт към парламента. Парламентът да бъде този, който ще сложи таван от 39 млн. лв., над който няма да се изплащат средства за редки заболявания. Нека някой друг да поеме тази отговорност, защото текстът е противоконституционен, той е дискриминационен. Хората не избират от какво заболяване да боледуват. Тези семейства, които отглеждат деца с редки заболявания, едва ли предпочитат детето им да боледува от това, от което боледува. Това, че децата с мукополизахаридоза един тип са само шест в България ги прави по-специални, но държавата не може да заяви, че има грижата за друг тип заболявания, но не за тези деца. Некоректен е текстът, записан по този начин, че средствата за лечение на редки заболявания не могат да надхвърлят тази сума. В момента има дела, които продължават да вървят в Административен съд, има и спечелено дело. Въпрос на време е кога ще има групов иск, защото това е дискриминация. Реплики? Доктор Шарков. Благодаря, госпожо председател. Уважаема д-р Сахлим, сама разбирате, че е записано 39 милиона, защото в предния бюджет бяха 390 млн. лв. за лекарства. И 10%, както беше текстът, са 39 милиона, което означава, че сумата от 39 милиона, които бяха миналата година, тази година, се запазва като сума за лечение на редките болести

И аз не съм съгласен с това някакви чиновници да решават колко да бъдат парите за редки заболявания. По-добре да направим така, че в Народното събрание да има механизъм, по който ежегодно да се гарантира увеличение на тези средства. Това гарантира не запазването на текста, който казва: 10% от общите пари за лекарства. Иначе, махнем ли го, ще видите какво ще се случи и как хората, които толкова пъти идваха в Комисията по здравеопазването и се бориха за това да има в този бюджет ясна гаранция, че за редките заболявания ще има финансиране, в един момент получиха гаранция за това, че ще има такова финансиране, макар и недостатъчно към момента. Но махнем ли тези текстове, които Вие казвате, че трябва да отпаднат, това означава да няма никакви гаранции за тях и да оставим възможността на някакви чиновници да решават дали ще има пари за редки заболявания или не. Благодаря Ви.

Уважаеми д-р Шарков, не можах да разбера защо живеете с мисълта, че всъщност ние определяме какви точно да са параметрите. Може би ще определим, ако приемем поне онзи текст за профилактика за рак на маточната шийка. Да, чиновниците определят здравната политика. За съжаление чиновниците са тези, които налагат някакви техни разбирания. Това е истината. Ограничението в текста идва от думата „да не надхвърлят”.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа, уважаеми колеги! Първо, трябва да припомня, че България е една от малкото страни в Европа, която има Национална програма за борба с редките заболявания. Тя е действена, действаща и финансирана до момента. Надявам се това да се случи и в бъдеще. Дали е дискриминационен този текст? Да, този текст е такъв. Но аз искам да внеса малко спокойствие, защото смятам, че този текст трябва да отпадне. Защо? Защото предварителни сметки, които правихме на времето, преди две години-две години и половина за финансирането на тази програма, излизаше някъде около 20 25 милиона и покриваше нуждите към този период за хората с редки заболявания. Така че аз смятам, че в общата сума от тези 501 милиона има достатъчно пари, които да могат да покрият нуждите към момента на всички хора с редки заболявания в България. Още повече, че няма такъв текст, който да каже: толкова пари от общите за медикаментозно лечение ще са за онкозаболявания, толкова за МС, толкова за това. Така че не виждам никакъв смисъл от съществуването на този член. Още повече, че Касата по закон няма начин да ограничава получена заявка за плащане на каквото и да е лекарство. аз смятах още навремето, и сега, че специално медикаментите за редки заболявания трябваше да бъдат в Министерството на здравеопазването, защото те трябваше и сега мисля, че трябва да се финансират през бюджета, за да може държавата да гарантира, че хората с тези заболявания ще получават лечение. Така или иначе решението е Ваше и Вие направихте това преместване на медикаментите към Касата. Сега

Няма. Други народни представители? Няма желаещи. Дискусията е закрита. Преминаваме към гласуване. Първо ще подложа на гласуване предложенията от народните представители Нигяр Сахлим, Хасан Адемов и Алиосман Имамов, както и идентичното предложение на народните представители Евгений Желев, Мая Манолова, Янаки Стоилов за отпадане на чл. 4. Гласуваме предложенията на народните представители за отпадане на чл. 4. Комисията не подкрепя това предложение.

Подлагам на гласуване предложението на народните представители д-р Шарков, д-р Костов, Мартин Димитров, Димо Гяуров, Любомир Иванов, Асен Агов и Кирчо Димитров, което комисията не подкрепя.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! След като направихме нужните консултации, ще оттегля стария текст и на основание чл. 74, ал. 2 предлагам редакционна поправка, а именно в чл. 1, ал. 1 – нова редакция на т. 5 и се създава т. 6: „5. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за акушерска помощ по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето – 3 млн. 400 хил. лв. 6. За финансиране на разходите за ваксини по национални програми за профилактика на рак на маточната шийка за определена популация по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето – 2 млн. лв.” В чл. 1, ал. 2

Колеги, още малко пояснение. По същество в предложението на комисията, когато стигнем – да гласуваме текста, ал. 1 на чл. 1, т. 5, има предвидена обща сума за получени трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за акушерска помощ – общо 5 млн. 400 хил. лв. С предложението, което прави господин Лъчезар Иванов, тази сума

осигуряване на ваксини по национални програми за профилактика на рак на маточната шийка за определена популация по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето, като цяло не се променя рамката. Остават 5 милиона 400 хиляди. След което в ал. 2 за разходната част редакцията е на т. 1.5.6.1., където сега фигурира сумата (това е стр. 7 от доклада) 5 милиона 400 хиляди. Сега се разбива, като се записва аналогично на ал. 1, че за акушерска помощ сумата е 3 милиона 400 хиляди, а 2 милиона е за ваксини за профилактика на рак на маточната шийка. Сега се връщаме в доклада, за да продължим с гласуването по

със следното съдържание: „За финансиране на разходите за ваксини по национални програми за профилактика на рак на маточната шийка за определена популация по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето” – в графа 3 сумата да бъде 2 млн. лв.

предложения, свързани с разходната част. В ред 1.5.6.1.

Предлага се разликата от 2 млн. лв. да бъде разходвана в нова точка 1.5.6.2 със следната редакция: „за финансиране на разходите за

Дотук по чл. 1 гласувахме предложенията по доклада до страница 5. Приключихме с предложенията на Лъчезар Иванов, предложенията на Атанасова, Дариткова, Симеонова, Цеков, Йорданов, Алексиева, Грозданова и Милева, които са подкрепени от комисията. Следва да подложа на гласуване предложението на народните представители Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов, което комисията не подкрепя. Гласуваме предложение, неподкрепено от комисията. Гласували

чл. 5 има предложение от народните представители д-р Ваньо Шарков, д-р Цветан Костов, Мартин Димитров, Димо Гяуров, Любомир Иванов, Асен Агов и Кирчо Димитров. Комисията подкрепя по принцип предложенията. Предложение от народните представители Десислава Атанасова, Даниела Дариткова, Красимира Симеонова, Пламен Цеков, Анатолий Йорданов, Геновева Алексиева, Джема Грозданова и Галина Милева. Комисията подкрепя предложенията. Предложение от народните представители Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов: В чл. 5, ал. 1, т. 2 думата „задължителна” отпада. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 5: „Чл. 5. (1) В рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.6: 1. Националната здравноосигурителна каса определя за всяка районна здравноосигурителна каса годишна обща прогнозна стойност на разходите, разпределена по месеци; районните здравноосигурителни каси определят задължителна годишна прогнозна стойност за дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите, разпределена по тримесечия. Изпълнението на дейностите по ал. 1 се контролира по месеци и прогнозната стойност по ал. 1, т. 1 и 2 се коригира на тримесечие. (3) Прогнозните стойности по ал. 1, т. 2 и корекциите им по ал. 2 се утвърждават от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. (4)

Уважаема госпожо председател, господин министър, дами и господа! Нашето предложение е задължителността да отпадне

Защо не направи прогнозни стойности на дейностите, така както го прави Националната здравна каса? Или вменявате на РЗОК да прави бюджет на тримесечие на всяка болнична структура? Няма логика в тази история. Всъщност то има, но не е редно, така че нашето предложение е задължителността като понятие да отпадне. Благодаря Ви.

Уважаеми колеги, проблемът е концептуален и се отнася за една тенденция, която е абсолютно противоположна на първоначално заложената в нашия здравноосигурителен модел, а именно, че парите би следвало да следват пациента. В този вариант на бюджета на Националната здравноосигурителна каса този принцип е перифразиран, че парите следват чиновника. Нещо повече, бих казала, че вече сме минали на етап не просто на бюджетно финансиране, а на финансиране от един център по неясни правила, или казано с други думи: парите на болниците се раздават, както им хрумне на съответните чиновници. Какво означават текстовете, които са предложени от вносителя – че НЗОК определя годишната стойност на бюджетите на всяка регионална здравноосигурителна каса, а регионалната здравноосигурителна здравноосигурителна каса еднолично определя стойността на бюджетите на болниците, на изпълнителите на медицински дейности. дейности. Ако погледнем методиката, по която през изминалата година работеше Здравната каса, няма как да не признаем, че тя е достатъчно обща и дава възможност за най-различни интерпретации. В крайна сметка, на субективната преценка на шефовете на регионалните каси се предоставя правото да преценят на коя болница от съответния регион колко пари да предоставят.

тъй като идва от една частна болница в Дупница. Миналата година в резултат на възможността еднолично да преценява коя болница колко да получи, нещата бяха стигнали дотам, че можеше да се закрие Общинската болница в Дупница. Нека си спомним, че този начин на разпределяне на парите на болниците доведе дотам, че от началото на тази година бяха закрити, не им водя статистиката, но със сигурност над 15 общински болници и че в резултат на този модел на финансиране болниците са натрупали задължения в размер на над 300 млн. лв. Ако нещата продължат по същия начин, със сигурност ще се стигне до нови фалити. Ако това е целта на Здравното министерство, значи това е пътят. Аз считам, че не трябва това да е целта на народното представителство и би следвало поне да бъдат отчетени предложенията, които са направили колегите от различните парламентарни групи.

Какво означава „прогнозираш задължително”?! Че в тази болница задължителната й прогноза е 10 милиона и тя трябва задължително да я направи? Защо?! Ами ако направи 9 оборот, какво се случва?

всяко болнично заведение или договорен партньор какви са възможностите му и какво може да прави. Не е тайна, че сега, в момента, има болници, които имат месечни бюджети, които не могат да достигнат.

Ви, господин председател. Уважаеми колеги, събудете се! Тук Ви говорят, че било концептуален проблем. Две хиляди и осма и 2009 г., когато ги пишеха същите неща в бюджета, не беше концептуален проблем. Сега понеже друг е написал бюджета, е концептуален проблем. И тогава бяхме против, и сега сме против. Господин председател, правя предложение за редакционна поправка – в чл. 5, ал. 1, за да има синхронизация с т. 1, където е записано „годишна обща прогнозна стойност”, в т. 2 да бъде също „годишна обща прогнозна стойност”. Тоест думата „задължително” да отпадне и да остане „годишна обща прогнозна стойност”.

Няма. Други изказвания? Няма. Подлагам първо на гласуване предложението на народните представители Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов, което не се подкрепя от комисията.

предложението на д-р Шарков за корекция на

стойност”. Гласували 81 народни представители: за 33, против 9, въздържали се 39. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 5, така както е по доклада.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби”, което се подкрепя от комисията.

предлагам той да е със следното съдържание: „§ 2. Министерството на здравеопазването ежемесечно до края на текущия месец предоставя трансфер към бюджета на Националната здравноосигурителна каса по чл. 1, ал. 1, ред 5 в размер на поетото през месеца задължение към лечебните заведения за извършената от тях акушерска помощ по чл. 82, ал. по ред 6 за финансиране на разходите за ваксини по национални програми за профилактика на рак на маточната шийка за определена популация по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето.

Няма. Други изказвания?